Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 7. izredne seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Anja Bah Žibert, mag. Karmen Furman,

**Nadaljujemo****prekinjeno 34. točko dnevnega reda – prva obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani.** Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v kateri dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagateljev. Besedo ima predstavnik predlagateljev Tomaž Lisec. **TOMAŽ Zelo kratko, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav vsem skupaj! Koalicijska pogodba te vlade pravi: »Vsem učencem in dijakom bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano.« V Sloveniji 21. stoletja ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil katerikoli otrok lačen. Nekateri se s problematiko šolske in dijaške prehrane ukvarjamo že več kot deset let v Državnem zboru. Sprejeli smo že določene novitete in povečali subvencije. Danes je pred nami zakon, ki uvaja dolžnost, da je šola dolžna organizirati malico in kosilo tako za otroke v osnovnih šolah kot tudi za dijakinje in dijake v srednjih šolah. Upam, glede na včerajšnjo večerno razpravo, da ste si v koaliciji premislili in boste končno začeli upoštevati svojo koalicijsko pogodbo ter v tej prvi obravnavi potrdili predlog zakona, da ga potem tekom obravnave obravnave na matičnem delovnem telesu ter potem na plenarnih sejah Državnega zbora osmislimo tako, da bo zakon lahko s 1. 1. 2024 2024 začel veljati in se uporabljati v praksi. Apeliram na vse, da z zakonsko materijo naredimo dobro osnovo, da se potem lahko osnovne in srednje šole pripravijo, da bomo s 1. 1. 2024 zagotovili otrokom tisto, kar upam, da je vsem skupaj enotno – topel, dober, kakovosten, lokalno pridelan obrok. Najlepša hvala.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 Ugotavljam, da je interes. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja gospod Hoivik ter predstavnik vlade gospod Božič, prosim, da se prijavila s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo zadnja, in sicer najprej predstavnik vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Morda samo še ena misel glede na včerajšnjo večerno razpravo in pomislek kolegice iz Poslanske skupine Svoboda, da je treba te stvari uskladiti, se dogovoriti z izvajalci, z vsemi deležniki. Glede na to, da je predvideno, da se ta zakon uveljavi leta 2024, je leto in pol več kot dovolj časa, da se te zadeve uredijo tako v šolah, na ministrstvu in z vsemi, ki so v to vključeni. Zato tudi to ne more biti izgovor, da je to ad hoc zakon, zato ker je pač všečen.

Naslov novice s 23. junija 2011: Šolske potrebščine vse dražje, starši pa že zdaj v množične nakupe. Stran Statističnega urada Republike Slovenije s 30. junija:

Življenjske potrebščine torej 10,4, storitve 5,3, cene blaga 13,1 in tako naprej. Vlada Republike Slovenije pa en mesec po nastopu v Državni zbor ni poslala niti enega predloga zakona. Niti enega. Ukvarjate se z razširjanjem ministrstev. Kot je dejal kolega, sedaj minister za socialo, Luka Mesec,« saj se bom samo eno leto ukvarjal s tem, da vzpostavim ministrstvo«. Tudi zaradi tega smo v Slovenski demokratski stranki kot odgovorna stranka, vložili preko 2 tisoč 500 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o vladi, ker menimo, da časi, ki so pred nami, niso namenjeni temu, da bomo birokratizirali, deorganizirali državno upravo. In potem tukaj berem v mnenju Vlade, kjer piše, citiram: »Za leto 2022 je načrtovana poraba sredstev za ta namen, torej za šolske malice in kosila,

130 milijonov oziroma slabih 170 milijonov, če bi malice in kosila prejemali vsi učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol.« Da, to je pač strošek izračuna, ki zagotovo drži, vendar kdaj, če ne sedaj, je treba dati otrokom, torej učencem in učenkam, dijakom in dijakinjam, možnost, da imajo ta obrok zagotovljen. Kot ste videli, danes sem poslušal na radiu, da se bo vlada sestala na seji, kjer bo eden izmed ukrepov najbrž zamrznitev cen kruha in mleka. Vemo, kakšna situacija je pred nami. Edini amandma, bi morala vlada v tem predlogu zakon spremeniti oziroma dopolniti, je ta 8. člen, da se ta zakon ne začne uporabljati 1. januarja 2024, ampak 1. januarja 2023. Jesen bo huda, zima pa še hujša. Predvsem zaradi tudi takšnih in drugačnih ukrepov te vlade,

DDV z 22 na 5 % za električno energijo, zemeljski plin in daljinsko ogrevanje. Hkrati pa poslušamo očitke z vladne koalicije, da opozicija nagaja, da zavlačuje postopke. Še enkrat vas sprašujem, kdaj bo ta Državni zbor prvič v tem mandatu videl en zakon s strani vlade. Če že govorimo, da je bil res med prvimi zakoni predviden interventni zakon o zdravstvu, danes berem torej spet na N1, 1. julij, Ostri odzivi na zdravstveni zakon: Veliko bolje bi bilo, da ne bi naredili nič. To je rekla zdravstvena stroka. Tako da, spoštovana koalicija, lepo vas prosim, vsaj v prvem branju potrdite ta zakon o šolski prehrani. Zagotovo, kot je kolega Lisec že včeraj dejal, bomo prisluhnili vašim argumentom glede financ, bomo popravili določbe v naslednjem branju, ampak, za božjo voljo, dajte se držati vsaj ene strani vaše koalicijske pogodbe, ki pravi, da v 21. stoletju noben otrok ne bi smel biti lačen.

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi gostom z ministrstva! Na mizi imamo spremembe in dopolnitve Zakona o šolski prehrani in nekako vsi vemo ali pa vsaj govorimo, da da so otroci in mladostniki naše največje bogastvo. Velja pa tudi rek, da je v znanju moč. Nekako imamo v Sloveniji tudi dokaj poštiman, dober šolski sistem. Če bi ga ocenjevali z drugimi članicami Evropske unije, verjetno dobimo ocene med dobro in prav dobro, proti Finski in Švedski. Ampak na področju

v pravo smer. Za naše šolarje in dijake velja, kot kažejo raziskave, da se je telesna teža šoloobveznih otrok predvsem v prvi in drugi triadi osnovne šole bistveno povečala, delni razlogi za to pa so tudi v nezdravem prehranjevanju, načinu prehranjevanja. Tako v šolah kot doma se otroci ne prehranjujejo, kot bi se morali. Gotovo je, da je na prvem mestu, kot smo že rekli, da šolar ni lačen, na drugem pa je

za to izpolnjevanje po tem zakonu, čeprav imamo zapisano, da bi začel zakon veljati šele leta 2024. Moram tukaj spomniti vlado, da so trenutni prilivi v državni proračun odlični in če bo ta vlada, ki je na oblasti, obdržala investicije in določene začrtane poti, so sedaj, potem ni skrbi, da bi tudi v letih 2023, 2024 ne bili dobri. Šolsko kosilo bi torej bilo po zakonu brezplačno za vse dijake in učence, sredstva zagotovljena iz proračuna, potem še šolska malica, kjer se zagotavlja iz proračuna 50 %. Šole, ki pa ne zagotavljajo toplih obrokov, tako kot jih morajo, pa so tudi sankcionirane. Potem se lahko reče, da smo na tem področju naredili red.

Pri šolstvu porabimo dodatnih 100 milijonov, če rečem na pamet, pri zdravstvu pa prihranimo dodatnih 100 milijonov .Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **36. TOČKO DNEVNEGA REDA, Kolegice, kolegi! Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga odloka ni sprejel, je bila obravnava predloga odloka na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanka dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala, gospa podpredsednica. Dober dan, kolegice poslanke in poslanci! Žal mi je, da moram govoriti o odloku, o katerem niti glasovanja ne bo. Vendar bom to priliko izkoristila, da vas skušam prepričati, da tisti, ki niste podprli odloka, niste ravnali prav in da bomo mi Novomeščani prišli pred Vlado in kasneje pred Državni zbor ponovno s prošnjo, da takšen odlok Državni zbor sprejme. Zakaj? Zelo preprosto. Prihajam iz ene najbolj razvitih občin, gotovo pa najbolj razvite v jugovzhodni Sloveniji. Razvoj visokega šolstva in znanstvene dejavnosti v tej regiji podpira tako lokalna skupnost kot tudi gospodarstvo. Rada bi povedala, da gospodarstvo rabi izobražene mlade ljudi in odlok o ustanovitvi oziroma preoblikovanju Fakultete za industrijski inženiring v Novo mesto v javni visokošolski zavod bi omogočil, da bi mladi iz te regije ostali v svoji regiji in tam študirali in ne bi rabili plačevati šolnine. To potrebuje naše gospodarstvo. Moram vam povedati, da Krka in Revoz sodita v vrh izvoznikov oziroma sta v vrhu slovenskih izvoznikov na prvem in na drugem mestu. Na šestem mestu je Adria Mobil. Ne moremo razumeti, da nas v Ljubljani na nek način ignorirate, ko ne dovolite, da bi to gospodarstvo, ki polni državni proračun, dobilo nekaj nazaj, nekaj nazaj v regijo. Še manj razumemo na občini, razumejo svetniki, ki so dvakrat sprejeli sklep soglasno, pa veste, da je tudi občinski svet organ, ki je sestavljen iz različnih političnih strank. Dvakrat so svetniki soglasno sprejeli sklep, da podpirajo, da se razvija v novomeški občini visoko šolstvo z željo, da se tam enkrat ustanovi tudi univerza. Tudi prostor, lokacijo, kjer bi lahko razvijali univerzitetni kampus, smo zagotovili. Rada bi povedala, da je že župan Mestne občine Novo mesto pisno pozval novega predsednika vlade gospoda Roberta Goloba, naj vendar prisluhne potrebam lokalne skupnosti, gospodarstva in navsezadnje tudi mladih. Včeraj smo v Državnem zboru tudi govorili o mladih. In prav je tako. Rada bi vam prebrala samo del pisma, da boste seznanjeni − žal mi je, da nas je predstavnik visokega šolstva zapustil − ker pismo je poleg k predsedniku vlade že romalo tudi k ministru za izobraževanje, znanost in šport. Torej gospod župan piše: »Ob prevzemu funkcije predsednika Vlade Republike Slovenije bi vas rad seznanil s prizadevanji na področju razvoja visokošolske in znanstvene dejavnosti v jugovzhodni Sloveniji. V tem delu države, ki se ponaša z uspešnim, predvsem izvozno usmerjenim gospodarstvom, verjamemo, da se skupnost gradi od spodaj navzgor, da si naša podjetja zaslužijo bistveno izdatnejšo državno podporo znanstvenoraziskovalne dejavnosti in da je decentralizacija te dejavnosti eden ključnih pogojev za skladnejši razvoj države.« Prepričana sem, da današnja zavrnitev oziroma zavrnitev odloka na matičnem odboru še ne pomeni, da se bo vlada potrudila in in nam še enkrat prisluhnila. Takrat pričakujem tudi vašo podporo, spoštovane kolegice poslanke in poslanci. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, kolegice, kolegi! Namen predlaganega odloka je preoblikovanje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto iz zasebnega v javni zavod. Iz ustanoviteljstva bi tako izstopila dosedanja ustanovitelja Mestna občina Novo mesto in Šolski center Novo mesto, vstopila pa bi Republika Slovenija kot edina ustanoviteljica visokošolskega zavoda. S tem bi Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto postala javni samostojni visokošolski zavod. Fakulteta za industrijski inženiring je bila ustanovljena prav na pobudo gospodarstva iz jugovzhodne regije in njihovih potreb po znanju ter kadrih. Visokošolski javni zavod naj bi s tem svojim pedagoškim in raziskovalnim delom prispeval k povečanju regionalne razvitosti in konkurenčnosti gospodarstva te regije, ki je v večji meri skoncentrirano v okolici Novega mesta in Trebnja. Kljub temu pa ni mogoče oporekati potencialne koristi, ki bi jo fakulteta prinesla gospodarstvu jugovzhodne regije. Ni mogoče spregledati dejstva, da je prejšnja vlada, ki je prva predlagala takšno preoblikovanje, ni predvidela nobenega povišanja sredstev za financiranje javnih univerz in raziskovalnih inštitutov. Novi javni zavod se bi tako financiral iz že obstoječih sredstev, ki so že tako omejena in bi jih bilo nujno treba povečati. Zato so se že aprila letos na poskuse ustanovitelja novih javnih raziskovalnih inštitutov in javnih univerz kritično odzvali predstavniki Rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije. Po njihovem mnenju so bili dosedanji vladni postopki ustanavljanja javnega zavoda izjemno netransparentni, sledili pa so tudi napačnemu, celo škodljivem razmišljanju, da bomo z drobljenjem visokošolskega in raziskovalnega prostora izboljšali kakovost le-tega. Poudarili so tudi, da so vsi dosedanji omenjeni postopki potekali mimo vseh strokovnih kriterijev in brez splošne javne razprave ter brez zahtev postopkov mednarodne recenzije, katerim so podvrženi vsi javni visokošolski zavodi. Socialni demokrati zato menimo, da je treba ob morebitnem preoblikovanju zasebne Fakultete za industrijski inženiring opraviti ponovni premislek in široko strokovno javno razpravo, ki bo vključevala vse zainteresirane deležnike. Preoblikovanje fakultete mora slediti tudi javnemu in transparentnemu postopku, ki naj poleg tega vključuje mednarodno recenzijo študijskega programa in raziskovalnega načrta fakultete. Za delovanje javnih univerz in inštitutov pa mora država v prihodnje zagotoviti bistveno več finančnih sredstev kot jih je do zdaj. Hvala.

Predhodna vlada je sklep o ustanovitvi javnega visokošolskega zavoda univerze s sedežem v Novem mestu sprejela lani sredi počitnic. V zvezi s tem je tedanja ministrica imenovala tudi delovno skupino za pripravo vloge za akreditacijo novega visokošolskega zavoda. Z odlokom, ki je danes na urniku, se predvideva preoblikovanje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto iz zasebnega v javni visokošolski zavod. Iz ustanoviteljstva izstopata občina in Šolski center Novo mesto, vstopila pa bi Vlada Republike Slovenije kot edina ustanoviteljica. Predlog odloka določa, da fakulteta za delovanje pridobiva sredstva iz proračuna Republike Slovenije, iz šolnin in drugih prispevkov za študij. Kar predlagate, je, da se zasebni visokošolski zavod, ki nastal na zasebno podjetniško pobudo, preoblikuje v javnega in tako preide v proračunsko financiranje. Državne univerze in državne visoke šole so ustavna kategorija, zato mora biti ustanovitev univerze ali državne visoke šole ustavnopravno in pravno sistemsko utemeljena. V danem primeru ni bila opravljena presoja, ali ta visokošolski zavod potrebujemo oziroma ali visokošolski sistem izobraževanja Republike Slovenije že zagotavlja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo, ali te možnosti niso zagotovljene. Oceno te možnosti lahko prikažejo podatki o številu univerz in samostojnih visokošolskih zavodov ter številu in vrsti akreditiranih študijskih programov, ki imajo javno veljavnost. Strokovne podlage in razloge mora ugotoviti pristojno ministrstvo. Za izvajanje javne službe v visokem šolstvu ustanavlja javne zavode Republika Slovenija. Pri izvajanju javne službe pa je ključno, da je vsem zagotovljena pravica dostopnosti do javne storitve pod enakimi pogoji. Levica se zavzema za kakovostno in brezplačno javno šolstvo na vseh nivojih izobraževanja. Z javnimi sredstvi naj se financirajo samo javne šole in visokošolski zavodi s standardnim programom, ki ga je predpisala država in mora biti tak, da koristi vsem členom družbe.

Hvala za besedo, predsedujoča. Kolegice, kolegi! Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto predvideva preoblikovanje zavoda iz zasebnega v javni visokošolski zavod s ciljem omogočiti javno dostopno visokošolsko izobraževanje ter decentralizacijo v javnem izobraževalnem sistemu tudi v dolenjski regiji. A dejstvo je, da je Republika Slovenija tista, ki ustanavlja javne visokošolske zavode oziroma druge javne zavode, članice univerze, za upravljanje javne službe v visokem šolstvu. Državne univerze in državne visoke šole so namreč ustavna kategorija, zato mora biti ustanovitev univerze ali državne visoke šole ustavnopravno in pravno sistemsko utemeljena. Ustava določa, da država ustvarja možnosti za pridobitev ustrezne izobrazbe, da so državne univerze in državne visoke šole avtonomne, hkrati pa način njihovega financiranja ureja zakon. Zato je vsekakor potrebna presoja, ali visokošolski sistem izobraževanja v Republiki Sloveniji že zagotavlja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo, ali morda te možnosti niso zagotovljene. Vselej pa je treba upoštevati tudi cilje visokošolskega izobraževanja, kot so kakovost, raznovrstnost in dostopnost, notranjo in mednarodno primerljivost visokošolskega izobraževanja, in to na takšen način, ki bo ustrezno odgovoril potrebam in možnostim družbe. Glede na to da je vlada izpostavila, da aktivnosti za akreditacijo novega visokošolskega zavoda univerza s sedežem v Novem mestu, katere članica je tudi predstavnica Fakultete za za industrijski inženiring Novo mesto, že izvaja, se tudi v Poslanski skupini Svoboda strinjamo, da se to izvede v okviru postopka ustanavljanja novega javnega visokošolskega zavoda univerze s sedežem v Novem mestu. V tem okviru naj se izvede tudi ustrezna presoja, ali Slovenija glede na svojo velikost in število prebivalcev to sploh potrebuje in ali visokošolski zavodi z oblikovanjem nove univerze izpolnjujejo zahtevane pogoje. Ne smemo namreč pozabiti, da je že v preteklem mandatu skupina poslank in poslancev iz vrst SDS z verjetnim namenom, da bi se posamezniki in zasebni visokošolski zavodi dokopali do javnega denarja, predlagala odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Slednje pa zagotovo ni v javnem interesu in nedvomno vodi po poti razgradnje kakovostnega in vsem dostopnega javnega izobraževanja, ki ga naša država že nudi vsem pod enakimi pogoji.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Vsem skupaj lep pozdrav! Tretji odstavek 57. člena ustave določa, da mora država ustvariti možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. Pred nami je Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto. Zelo mi je žal, da so o mi je žal, da so o tem na odboru glasovali proti ljudje, ki ne poznajo niti Novega mesta, še manj te fakultete. Še bolj me žalosti, da so proti temu odloku glasovali ljudje, ki naj bi zastopali Novo mesto, Dolenjsko, Posavje, Belo krajino in Kočevje. Kdor vsaj malo pozna Novo mesto, župana, fakulteto ali pa še kaj drugega, ve, da gre za resno namero. Fakulteta za industrijski inženiring je bila ustanovljena dobrih 13 let nazaj na pobudo industrijskih partnerjev dolenjske regije. Najboljša slovenska podjetja so želela to fakulteto. Politiki, ki niso nikoli bili v teh podjetjih, ki niso bili nikoli v Novem mestu, pa nasprotujejo dobri fakulteti. Še bolj je bizarno, ko zadnja štiri, pet let poslušamo o tem, kako je treba zagotoviti javno in vsem dostopno izobraževanje. In ravno ti bodo danes proti javnemu, proti dostopnemu visokošolskemu izobraževanju. Še več, z nasprotovanjem na seji odbora ste zavrnili možnost visoko izobraženega kadra iz Novega mesta, okolice Dolenjske, Posavja, Bele krajine, Kočevja, da bi se izobraževali doma in potem zaposlili v domačih firmah. Verjamem, da marsikdo od teh ne bo ostal v Novem mestu, ampak bo šel v tujino, ker se je trenutna vladajoča politika odločila, da ima raje mlade v tujini kot pa v uspešnih slovenskih podjetjih. Nenazadnje so potrebe gospodarstva ravno v teh časih zelo pomembne. Z zavrnitvijo na seji odbora pa ste rekli, ne, dolenjsko, posavsko gospodarstvo nas ne zanima, decentralizacija na področju visokega šolstva nas ne zanima. Še več, najbolj bizarno je, da je vlada proti temu odloku brez enega samega vsebinskega stavka zakaj nasprotovati Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu. Še več, v Poslanski skupini SDS nas je strah, glede na to, kaj se dogaja v zadnjem času, ko ste, na primer spremenili in vzeli denar kampusu iz Novega mesta in ga očitno dali nevladnim organizacijam v Ljubljani, da boste vzeli še kakšno institucijo Dolenjski, Posavju ali pa v kakih drugih delih naše Slovenije. Medtem ko nekateri želimo univerzo v Novem mestu, drugi Novemu mestu jemljete visokošolske zavode oziroma ne želite, da se ustanavljajo. Še enkrat, ne gre kar za neke fakultete, ampak za zelo resne fakultete, podprte ne samo s pomočjo lokalne skupnosti, predvsem podprte s pomočjo najboljših slovenskih podjetij. Da je fakulteta dobra, kažejo tudi dobri rezultati fakultete v teh 13 letih. Število študentov je stabilno oziroma celo raste in verjamemo, da če bi danes ta odlok sprejeli, bi število študentov še raslo. Nenazadnje pa je impresivno sodelovanje te fakultete z ostalimi znanstvenoraziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji. Ampak očitno to nove vlade ne zanima. Če pa je problem predlagatelj, mislim, da smo v Poslanski skupini SDS pa verjetno tudi v Poslanski skupini Nova Slovenija pripravljeni podpreti ta odlok, pa naj se kot prvopodpisani pod ta odlok podpiše vlada ali pa kak poslanec ali poslanka iz Novega mesta, Dolenjske, Dolenjske, Posavja, Bele krajine ali pa Kočevja, da vidimo, ali ste izvoljeni od ljudi za visokošolsko izobrazbo, za razvoj gospodarstva v vaših regijah ali pa ste izvoljeni za to, da delate proti decentralizaciji, proti gospodarstvu in proti visokemu šolstvu izven Ljubljane in pa Maribora. Na žalost je predlog

V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga odloka končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Bojanu Podkrajšku. Izvolite. Dober dan tudi državni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo s sodelavcem, kolegice in kolegi in vsi, ki spremljate današnjo sejo! Predlog zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško. V veljavi je zakon o skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bil sprejet leta 1994. Od takrat je bil dvakrat spremenjen, in to leta 2003 in 2008. Z zakonom se je ustanovil Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Sklad deluje v skladu s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih javnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK in njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Povzetek vsebine spremembe zakona, ki ga predlagamo v Slovenski demokratski stranki. Predlagana rešitev v predlogu zakona je preoblikovanje sklada v sklad, ki smiselno sledi sistemski ureditvi javnih skladov, zato da bi s sredstvi financiral ukrepe razgradnje NEK ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. Sklad deluje po pravilih javnih skladov, v primeru, kjer je potreben odstop od določb, pa bi to urejal predlagani zakon. Predhodno se ureja obveznost plačila dajatve za razgradnjo NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov. Predpisana je pristojnost določene višine dajatve in pristojnost preverjanja ustreznih višin dajatve. Določeni so organi sklada in njihove pristojnosti. Podrobneje je opredeljeno poslovanje sklada ter dokumenti, ki predstavljajo ključne strateške usmeritve delovanja sklada. Prav tako zakon vsebuje pravila, vezana na upravljanje premoženja sklada. Razlogi za sprejetje: revizija Računskega sodišča obstoječega zakona, Zakona o skladu za financiranje razgradnje NEK, in pomanjkljivosti sedanje ureditve, uskladitev določbe zakona s priporočilom Evropske 24. 10. 2006, upravljanje finančnih sredstev za razgradnjo jedrskih objektov, izrabljanje goriva in radioaktivnih odpadkov, racionalizacija poslovanja sklada z namenom nemotenega izvajanja investicije v odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini. Predlog zakona bo imel finančne posledice za državni proračun okoli 34 tisoč evrov zaradi izvajanja nalog, ki izhajajo iz 8. člena predloga zakona. Zaradi bistvenega zmanjšanja števila oseb, ki sodelujejo v organih sklada, se pričakuje bolj racionalno in uspešno delo sklada. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo državni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite, kolegica mag. Alenka Bratušek. **MAG. Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada je do zakona, ki je pred vami v tem trenutku, sprejela pozitivno mnenje. Zaznali smo, da je predlog zakona vsebinsko enak tistemu, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo medresorsko usklajenega in brez pripomb, podprtega s strani vladnega odbora za gospodarstvo, posredovalo na Vlado že novembra 2020, a ga prejšnja vlada ni sprejela in poslala v zakonodajni postopek. Nova vlada prepoznava nujnost ureditve novega zakonskega okvira za delovanje sklada NEK, kar jasno izhaja tudi iz koalicijske pogodbe, zato posledično in smiselno podaja pozitivno mnenje k nadaljnji zakonodajni obravnavi predloga. Predlog zakona po našem mnenju upošteva naslednje zahteve: zahtevo iz sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 3. 11. 2009, da se sklad umesti v pretežno pravnosistemsko ureditev javnih skladov; zahteve iz revizij Računskega sodišča, ki so bile opravljene v letih 2011 in 2016; mnenje Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo z dne 15. 7. 2020, s katerim je ministrstvo pozvalo k pripravi sprememb zakonodaje na tem področju, da bo z ustreznimi pravnimi podlagami in učinkovitim načinom določanja in prilagajanja vplačil v sklad zagotovljeno, da bo imel sklad na razpolago potrebna in seveda zadostna sredstva za izvajanje nalog, ki mu jih nalaga zakon. Čimprejšnja ustrezna ureditev zakonskega okvira za sklad je nujna tudi in predvsem zaradi ohranitve in zagotovitve odgovornega in zgledno urejenega jedrskega programa Republike Slovenije, pri čemer imam v mislih predvsem realizacijo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina in odprave vseh ovir za podaljšanje življenjske dobe NEK 1. Hote ali nehote se bo ob tem presojala tudi sposobnost Republike Slovenije zagotoviti vse potrebno za razgradnjo NEK in ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Kot drugo. Predvsem zaradi morebitnega negativnega vpliva, neurejenosti trenutne zakonodaje na tem področju nesprejemanje strateških odločitev, povezanih z NEK 2. Sposobnost oziroma nesposobnost Republike Slovenije, da tako tehnično kot tudi finančno uredi ravnanje z jedrskimi odpadki iz obstoječe jedrske elektrarne, lahko bistveno vpliva na odločitev o morebitni gradnji NEK 2. Kljub povedanemu pa ima obstoječi zakon številne pomanjkljivosti, ki jih moramo nujno odpraviti. Vlada si ob tem, tako kot določa poslovnik, pridružuje pravico, da s strokovnjaki posamezne člene zakona podrobneje preuči in pri nadaljnji obravnavi predloži potrebne amandmaje, če bi presodila, da bi bilo potrebno določene rešitve izboljšati ali korigirati. Spoštovane poslanke in poslanci! Nov zakon o skladu NEK se tako ali drugače sprejema že deset let, od leta 2012 dalje, na podlagi večletnih predhodnih analiz, analiz, slabosti obstoječega stanja. Na Ministrstvu za infrastrukturo verjamemo, da bomo še letos lahko sprejetje novega zakona končno tudi realizirali.

Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, predstavniki Vlade! Jedrska elektrarna v Krškem proizvede večino slovenske električne energije in kljub svojim mnogim prednostim in nizkemu ogljičnemu odtisu ima jedrska energija seveda tudi posebnosti oziroma pomanjkljivosti, med katerimi je zagotovo na prvem mestu skrb za radioaktivne odpadke in potreba po razgradnji elektrarne po koncu njene življenjske dobe, za katero sicer potekajo aktivnosti za podaljšanje. Elektrarno si delimo s sosednjo Republiko Hrvaško. Skladno z meddržavno pogodbo ima vsaka država svoj sklad, ki se polni z vplačili iz naslova prodaje električne energije. V Sloveniji ta vplačila izvaja podjetje GEN Energija, d. o. o., ki je lastnik polovičnega deleža jedrske elektrarne. Prenova tega predpisa, ki se od sprejetja ni veliko spremenil, traja že skoraj desetletje in pol. Veljavni zakon ni usklajen z več evropskimi predpisi, med katerimi je eno najpomembnejših določil, da mora tovrstni sklad zagotavljati, da se do konca življenjskega obdobja elektrarne v njem zbere dovolj sredstev, potrebnih za njeno razgradnjo. ta namen mora Slovenija zagotoviti še več kot milijardo evrov, kar sta več kot dve tretjini celotnega potrebnega zneska. Tudi zato je treba spremeniti višino vplačil v sklad, ki je sicer že leta nespremenjena in se je v vmesnem času in se je v vmesnem času usklajevala s sklepi vlade, kar pa ni v skladu z meddržavno pogodbo o ustanovitvi sklada. Osnovo za prenovo predstavlja tudi več revizij Računskega sodišča, ki ugotavlja, da položaj sklada v slovenskih predpisih ni ustrezno urejen, za problematično pa ocenjuje predvsem transparentnost in učinkovitost poslovanja sklada, kompleksno in neučinkovito strukturo upravljanja ter neustrezen nadzor pristojnega ministrstva nad njegovim delom oziroma nad izvajanjem programa upravljanja. Predlog zakona, ki ga je pripravljalo več vlad, so ob začetku mandata vložili poslanke in poslanci SDS. Vsekakor so spremembe predpisov na tem področju potrebne in nujne. Novo zakonsko besedilo predstavlja dovolj dobro osnovo za nadaljevanje obravnave, v kateri bo mogoče še izboljšati nekatera določila ob sodelovanju seveda vseh relevantnih deležnikov.

Spoštovana podpredsednica, kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK je bil ustanovljen leta 1994, delovati pa je začel v letu 1995, to je več kot desetletje po tem, ko je začela nuklearka komercialno obratovati. Z ustanovitvijo sklada so se začeli ustvarjati temelji za konkretizacijo obljub o tem, da bo generacija, ki uživa koristi od jedrske energije, poskrbela tudi za to, da naslednjim generacijam zagotovi dovolj sredstev za financiranje odlaganja nizkih- in srednjeradioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva in razgradnje objektov NEK. Glavna naloga sklada je tako neposredno povezana z enim od tistih okoljskih vprašanj pri nas, katerih reševanje se glede na njihovo pomembnost nedvomno vleče predolgo. konkretnem primeru gre za vprašanje dolgoročnega in varnega reševanja odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Odlagališče v Vrbini bi moralo po sprva predvidenih časovnicah poskusno obratovati že leta 2020, ob vseh zamikih in zapletih pa trenutne ocene kažejo na začetek poskusnega obratovanja odlagališča v letu 2024, in to kljub dejstvu, da nas mednarodni in domači predpisi zavezujejo k zagotovitvi skladišča z letom 2023. vrnimo se k skladu. Računsko sodišče je v dveh ločenih revizijah aktivnosti in zakonskih podlag, povezanih z zagotavljanjem sredstev za razgradnjo NEK in odlaganjem radioaktivnih odpadkov, ugotovilo številne pomanjkljivosti. V zvezi s tem je bilo podanih tudi več priporočil in popravljalnih ukrepov, ki so bili do zdaj le delno uresničeni skozi novelacijo statuta sklada, in to kljub dejstvu, da jih je Računsko sodišče podalo že v davnih letih 2009 in 2014. Vendar pa pravkar povedano ne pomeni, da se priporočil in popravljalnih ukrepov ni skušalo upoštevati tudi na zakonski ravni. Ogled poskusov sprejemanja sprememb zakona v zadnjih desetih letih pokaže na zanimivo in pestro dogajanje, ki so ga vselej spremljali kritični odzivi relevantnih deležnikov. Sprememb se je skušala lotiti prva vlada leta 2011, za njo pa tudi vlada v letu 2017, nazadnje pa so bile spremembe zakona znova aktualne tudi v času zadnje vlade, torej vlade Janeza Janše. Tedaj je Ministrstvo za infrastrukturo predlog zakona v avgustu 2020 poslalo v javno obravnavo. Novembra 2020 pa je bil glede na javno dostopne podatke zakon tudi že uvrščen na sejo vlade. Prav ta zakon je Poslanska skupina SDS, tako kot velja za številne druge, ki jih obravnavamo na tej seji, posvojila in ga vložila v zakonodajni postopek. Ob tem je mogoče opaziti, da SDS v vlogi opozicijske stranke k problematiki pristopa bolj smelo, kot je to zanjo veljalo v času njihove lastne vlade. Čemu niso prepotrebnih sprememb, kot jih imenujejo, uzakonili sami? Škarje in plastno so imeli tedaj v svojih rokah in le ugibamo lahko, kje se je novembra 2020 zalomilo in zakaj ni prišlo do obravnave zakona na seji vlade. Bo pa zakon, če bo na glasovanju dobil zadostno podporo za nadaljevanje zakonodajnega postopka, nedvoumno treba amandmirati. Člen, ki najočitneje kliče po tem, je 20. člen, ki v prehodnih in končnih določbah dodatno opredeljuje plačilo dajatve. dajatve. Gen energija naj bi v skladu s tem členom, dokler zakon ne bo določil drugače, v sklad plačevala znesek, določen s sklepom vlade z julija 2020. Slednji predvideva, da mora Gen za vsako iz NEK prevzeto megavatno uro elektrike plačati 4,8 evra. Verjetno je šlo za lapsus in je predlagatelj v naglici, ko je bilo treba 13. maja ob konstituiranju novega sklica državnega zbora vložiti rekordno število zakonov, zgolj pozabil posodobiti določbo. V vmesnem času, torej preden je predlog doživel svojo preobrazbo iz vladnega v poslanski zakon, je namreč vlada Janeza Janše sprejela še en sklep. Skladno z njim je višino zneska, ki ga mora Gen mesečno plačevati v sklad, skoraj potrojila. Konkretno, od januarja 2022 Gen v sklad namesto 4,8 evra za vsako prevzeto megavatno uro elektrike vplača 12 evrov. Če bi bila torej določba sprejeta v predlagani obliki, bi skladu povzročilo nepopravljivo škodo. Posebej to velja v luči dejstva, da se v letu 2022 za sklad številne okoliščine spreminjajo. Morda velja med njimi najbolj izpostaviti pričakovanje, da naj bi se stvari na področju gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov končno začele resneje premikati. Pozabiti pa ne smemo niti na dejstvo, da stroški odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v zadnjem letu letijo v nebo. Če se hočemo naposled otresti neslavne družbe držav, uporabnic jedrske energije, ki še niso poskrbele za varno odlagališče, je osnovni predpogoj za to, da sklad prejema ustrezna sredstva. Znižanje dajatev v višini 4,8 evra, kot je predvidel predlagatelj, teh sredstev ne bi moglo zagotoviti. Naj zaključim. V Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da je naposled čas za naslovitev vseh vprašanj in dilem, ki so v letih poslovanja sklada vzniknile na različnih ravneh. Menimo, da je treba soočiti vse deležnike in strokovnjake in vsem dati priložnost, da delijo svoj pogled na problematiko, da predstavijo svoje pomisleke na eni in potencialne rešitve na drugi strani. Vsa ta predstavljena mnenja pa je treba nato upoštevati in jih v primeru njihove tehtnosti in uresničljivosti preoblikovati v amandmaje z namenom, da dobimo najboljšo možno različico zakona.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani predstavniki Vlade, vsem skupaj še enkrat lep pozdrav! Upam, da se vsi tej dvorani strinjamo, da je prihodnost v obnovljivih virih in da je prihodnost nuklearna elektrarna 2. Če pa želimo do tega priti, pa je predpogoj, da se zgradi odlagališče blizu samega jedrskega objekta v Krškem. Krškem. Zato je danes pred nami prva obravnava predloga zakona o javnem skladu in upamo, da bomo tekom obravnave, kot je že predhodnica povedala, upoštevali pripombe Zakonodajno-pravne službe, samega sklada, Gen Energije, nenazadnje tudi lokalne skupnosti in bomo našli dobre rešitve ter v čim večji meri tudi usklajene. Zato nas tudi veseli podpora vlade in koalicije, da tu pa tam le najdemo kakšno skupno rešitev, da skupaj pogledamo v prihodnost. Kot je bilo že rečeno, je poglavitna rešitev v predlogu zakona preoblikovanje sklada v sklad, ki smiselno sledi sistemski ureditvi javnih skladov. Podrobno se ureja obveznost plačila dajatve za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško, odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz nuklearne elektrarne, predpisana je pristojnost določene višine dajatve, bo verjetno spremenjena, in pristojnost preverjanja ustrezne višine dajatve, organi sklada in njihove pristojnosti, podrobneje je opredeljeno poslovanje sklada in dokumenti. Zakaj je vse to opredeljeno? Ker je sam sklad oziroma sam zakon doživel več revizij Računskega sodišča, nenazadnje so potrebne tudi uskladitve s priporočili Evropske komisije. Predvsem pa kot predlagatelji, stranka SDS, menimo, da je treba racionalizirati poslovanje samega sklada. V Poslanski skupini SDS bomo podprli predlog zakona v prvi obravnavi. Še enkrat poudarjamo, da gre za prvo obravnavo, in verjamemo, da bomo tekom dokončnega sprejetja tega zakona našli najboljše skupne rešitve. V Poslanski skupini SDS podpiramo, da se čim prej zgradi odlagališče v Krškem oziroma Vrbini, kajti to je predpogoj, da začnemo resno

obnovljive vire energije in ta zakon je delček, ki nas napotuje k tej dobri rešitvi. Menimo pa tudi, da bo tu pomembna vloga tako samega sklada kot tudi Agencije za radioaktivne odpadke in lokalnih skupnosti. Poslanski skupini SDS menimo, da je dovolj podaljševanja roka pri izgradnji odlagališča, da je treba čim prej sprejeti odločitev o izgradnji tega odlagališča in ga nenazadnje tudi hitro, moderno in, kar je zelo pomembno v teh časih, poceni zgraditi. Ko bomo začeli graditi to odlagališče, bodo tudi ljudje v Posavju videli, da se nekaj dogaja, in bo to verjetno še en lažji moment, da se bomo potem vsi skupaj odločili za gradnjo Nuklearne elektrarne Krško 2. Za Posavje je to pomemben zakon in veseli nas, da bomo verjetno soglasno ta zakon v prvi obravnavi podprli. Najlepša hvala.

Predlog obravnavanega zakona ureja delovanje in poslovanje javnega sklada za financiranje razgradnje nuklearke, način zagotavljanja sredstev skladu, njihovo višino in namensko porabo. Po mnenju Nove Slovenije je nov zakon potreben, saj je Računsko sodišče ugotovilo več pomanjkljivosti in neustreznosti v sedanji ureditvi, pa tudi zaradi uskladitve določb zakona s priporočilom Evropske komisije iz leta 2006 o upravljanju finančnih sredstev za razgradnjo jedrskih objektov, izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov. Maja letos je bila v Sloveniji devetdnevna mednarodna pregledovalna misija, organizirana z Mednarodne agencije za atomsko energijo. Cilj misije je bil neodvisen strokovni pregled in izdelava strokovnega mnenja o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter mnenje o sanaciji okolja in razgradnji objektov. V Novi Sloveniji nas veselijo ugotovitve vodje misije v Sloveniji iz švedske agencije za sevalno varnost gospoda Egana, ki je povedal, citiram, »slovenski sistem ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki dosledno upošteva vse korake za ustrezno in varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ustrezna pa je tudi infrastruktura, tako zdajšnja kot tudi infrastruktura, ki se razvija kot prednostna naloga«. Vodja misije je tudi povedal, da strokovnjaki misije ugotavljajo, da so slovenski deležniki izjemno zavzeti k reševanju izzivov pri ravnanju z odpadki iz obratovanja in razgradnje jedrske elektrarne in tudi k načrtovanju ter razvoju potrebne infrastrukture. V Novi Sloveniji smo prepričani, da energetske neodvisnosti ni mogoče doseči brez jedrske opcije. Zato podpiramo izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Prav tako pa podpiramo vse aktivnosti, ki prispevajo k varnemu obratovanju ter boljšim postopkom na tem področju. Zaradi vsega naštetega v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo in omogoča potrebne spremembe in tudi vključitev pripomb, ki so bile v okviru postopka podane tako s strani lokalne skupnosti, javnega sklada, pripombe Zakonodajno-pravne službe in tudi druge morebitne dopolnitve. Hvala.

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana predstavnika Vlade, drage kolegice in kolegi! Z vami delim osebno zadovoljstvo, da gremo torej, takšna bo najbrž danes odločitev, kot slišim, da gremo skupaj v ciljno ravnino in da bomo v cilju dejansko ta zakon tudi adaptirali na matičnem delovnem telesu in potem na seji Državnega zbora tudi v skladu s tem, kar je povedala predstavnica vlade. Zadovoljen sem tudi, to je še drugo zadovoljstvo, da je pred kratkim, to je maja letos, mednarodna misija ugotovila, da je s slovenskim s slovenskim ravnanjem z jedrskimi odpadki vse v redu. To je bila misija Artemis, ki jo pa običajno organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo. Tudi tukaj smo lahko zadovoljni. Torej imamo že kar nekaj dobrih pogojev, robnih pogojev, če hočete, da gremo, ker sem prepričan, da bo odločitev na referendumu tudi slovenskega ljudstva, da gremo čim prej, seveda premišljeno, po korakih z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Prav včeraj je Reuters sporočal naslednje. Analize kažejo, da

Najbrž smo si tukaj enotni tudi v tej areni, v tem templju demokracije Slovenije. Pozivam pa seveda vlado, da intenzivira prizadevanja, korake za čimprejšnjo izgradnjo. Mi kakšnih drugih virov do danes še nismo dovolj izkoristili, mislim na vetrno energijo,

tam do sedaj neka nerazumna nasprotovanja. V reko Muro bomo morali poseči, če že ne zaradi izrabe hidropotenciala za električno energijo, potem zaradi tega da nam reka ne bo postajala vedno bolj podobna hudourniku, ki odnaša material, se vedno bolj poglablja, na drugi strani pa je ne znamo, vsaj do sedaj ne, izkoristiti med drugim tudi za namakanje. Ampak to je gotovo neka druga tema. Z veseljem bom danes sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, podprl. Nova Slovenija bo konstruktivno sodelovala

Še enkrat lep pozdrav vsem, predvsem državni sekretarki. Hvala vsem, ki ta zakon, ki smo v Slovenski demokratski stranki predlagali, spuščate na pot k prvemu branju. To je pomembno. Jaz sem tudi iz vaših stališč poslanskih skupin zaznal, da se vsi zavedamo, da ima to področje že dolgo brado,

z amandmaji. Zavedati se moramo, da govorimo o zelo strateškem področju, o zelo strateškem območju. Moramo se zavedati, da ljudje tam živijo

nas čakajo v prihodnje tako stroko kot politiko tega državnega zbora, vlade zelo strateške in pomembne odločitve. Tako bi se zahvalil vsem, seveda tudi vladi, državni sekretarki za podporo. Vas pa pozivam, da omogočimo temu zakonu, da bo na koncu, če se lahko tako izrazim, najboljši izdelek. Predvsem se moramo zavedati, ko govorimo o tem odlagališču v Vrbini,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

razpravljati. Da. Če želi razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Bojan Podkrajšek, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobi besedo kot zadnji. Prosim za prijavo.

Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, spoštovana predstavnika Vlade, spoštovani poslanci! Ugotavljam, da v 41 letih, odkar jedrska elektrarna Krško obratuje in je priključena na omrežje, nobena vlada do sedaj ni uspela pospraviti radioaktivne odpadke, nizko- in srednjeaktivne, kljub temu da je bila že na začetku 90. let ustanovljena agencija ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke. Zakaj je bila ustanovljena na začetku 90. let in ne že takoj ob delovanju? Ko se je Socialistična republika Slovenija odločila, da bo v Krškem zgradila elektrarno, je naredila veliko napako, da ni istočasno določila dve lokaciji, eno za jedrsko elektrarno in drugo za odlagališče. Za odlagališče smo potem bili ujeti v jugoslovanski samoupravni sporazum za odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki pa v desetih letih ni pripeljal nikamor.

Medtem je prišel meddržavni dogovor med Slovenijo in Hrvaško o jedrski elektrarni Krško, ki vsebuje tudi določbe glede odpadkov, glede goriva in glede dveh skladov: enega v Sloveniji in enega na Hrvaškem. Na podlagi tega je bil že leta 2004 pripravljen prvi program za razgradnjo, ki je dal oceno, koliko bo stala sama razgradnja, koliko bo stalo odlagališče odlagališče za radioaktivne odpadke nizke- in srednje aktivnosti, in koliko bo stalo za visokoaktivne odpadke. Ta program

sklad, šlo 5 milijonov za nadomestila lokalnim skupnostim in samo ena majhna razlika je šla za vsa pripravljalna dela za Agencijo za radioaktivne odpadke. Zdaj pa če pogledamo, kako gre naprej. Do julija 2020 se je zbiralo po 9 milijonov evrov na leto. Do 1. januarja letos se je zbiralo po 14,4 milijona evrov na leto, sedaj se zbira po 36 milijonov na leto. Torej vsa čast prejšnji vladi, da je prepoznala, da je stopnja prispevka NEK in hitrost zbiranja v sklad premajhna. Ampak je žal tudi teh 36 milijonov premalo. Računamo, da bo, če bo sreča mila, z dvema podaljškoma obratovanja po 10 let elektrarna delala do leta Torej imamo 20 let. V dvajsetih letih dobimo 720 milijonov, rabimo jih pa najmanj milijardo 100. Problem je pa to, da ta milijarda 100 seveda ne bo milijarda 100, kajti dobili smo eno zelo hudo lekcijo. Letos, ko smo se zanašali na investicijski načrt za izgradnjo odlagališča na Vrbini, ki je bil cca 40 milijonov, dejansko se bo pa izkazalo, da bo to zdaj 130. Skratka, najmanj faktor 3. Zato bi bilo treba, da se ta prispevna stopnja poveča najmanj na 55

Še enkrat naj ponovim, da sam, ko sem predstavljal v imenu predlagatelja, nisem želel zahajati v preteklost. Ima pa ta sklad dolgo brado. Večkrat smo se tudi, ko sem bil sam že v tem državnem zboru, o tem pogovarjali, ampak vedno sem imel občutek, da je to nek vroč kostanj, ki ga ne želimo imeti v rokah, in smo ga odmikali. Zato bi želel še enkrat ponoviti, da moramo ta sklad z zakonom tako urediti, da bo stabilen, da bo imel vse pravne podlage, na drugi strani pa tudi, kar je pa poslanski kolega iz Svobode povedal, bo treba dodati še finančne injekcije. To je dejstvo. Na to nas bodo nenehno tudi do tega odbora, ko bo šel ta zakon v prvo branje, opozarjali strokovnjaki. Tega se v politiki moramo zavedati. Ko ste pa omenili lokalno skupnost, tudi to je zelo zahtevno vprašanje in moramo biti zelo previdni. Eno leto nazaj se nihče ni pogovarjal o ceni elektrike, elektrika. Večina nas je za telefon več plačevala kot za elektriko. Danes je elektrika strateška stvar ne samo v Sloveniji, tudi širom Evrope, širom sveta. Z elektriko se bomo v prihodnje še več ukvarjali, zato vsa vsa zahvala sem tistim, ki živijo ob tem pomembnem objektu. Dejstvo je, da se mora politika tudi zavedati, da ta lokalna skupnost, v kateri je ta strateški

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovani državni sekretar, vodja sektorja za elektronske komunikacije, lep pozdrav! Pred nami je predlog zakona o elektronskih komunikacijah, tako imenovani ZEKom-3, ki ima sicer že zelo dolgo brado, zato me veseli dejstvo, da je Vlada v svojem predlogu dala pozitivno mnenje in bo izgleda ta zakon danes potrjen v tem prvem branju. Zakonski predlog pa vsebinsko uresničuje načela, ki izhajajo iz same evropske regulacije, in sicer načela, ki jih priznava listina EU o temeljnih pravicah, zlasti pravico do zasebnosti, svobodno gospodarsko pobudo, lastninsko pravico in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Predlog hkrati sledi tudi spoštovanju načela objektivnosti, nediskriminacije, preglednosti in sorazmernosti ter zasleduje tudi prispevanje h kar največjemu zmanjševanju administrativnih ovir. Temeljni cilj zakona je sicer prenos evropske direktive 2018/1972 v nacionalni pravni red in tako tudi v nacionalni zakonodaji prenova rešitev oziroma ureditve, kot je ta postavljena z implementacijo štirih evropskih direktiv. Predlog zakona ima hkrati tudi cilj ojačati varnost zlasti javnih komunikacijskih omrežij in storitev, vključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G, še posebej pri zagotavljanju navedenega subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, kar ima pomen tudi za nacionalno varnost. Navedeno se zagotavlja tudi z implementacijo ukrepov iz nabora orodij EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G, ki je rezultat skupnih prizadevanj in pristopa držav članic Evropske unije, predstavnikov agencije Evropske unije za kibernetsko varnost ter Evropske komisije, ki ga je podprla tudi Republika Slovenija. Vsebinsko gledano pa je poleg prenosa te direktive namen zakona pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki Sloveniji in s tem gospodarskega in družbenega razvoja v državi, vključno z razvojem informacijske družbe, dostop do zelo visoko zmogljivih omrežij in njihova uporaba za vse državljane in državljanke ter podjetja v Evropski uniji. Namen tega zakona je tudi zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij, učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra in elementov številčenja, univerzalne storitve in varstvo pravic uporabnikov, vključno z uporabniki invalidi in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami ter pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev kot tudi okrepljenih pravil glede zagotavljanja varnosti omrežij in storitev, vključno v luči obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo nove tehnologije. Predlog zakona bo predvidoma izboljšal veljavno zakonsko ureditev tudi v segmentu, ko gre za nacionalne določbe oziroma kjer je mogoče zagotoviti jasnejši in boljši način prenosa, kjer se je pri uporabi posameznih določb po praksi pokazalo, da je to potrebno in mogoče. na tem mestu še enkrat zahvalim prejšnjemu ministru za digitalno preobrazbo Marku Borisu Andrijaniču, ki je z ekipo v prejšnjem mandatu pripravljal strokovno tudi ta predlog zakona, hkrati pa, ker je ravno z nami, tudi dr. Tilu Rozmanu, ki je vsebinsko ta zakon pregledal. Je pa materija zahtevna, saj vsebuje preko 350 členov. Tako da predlagamo, da Državni zbor v prvem branju

Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, spoštovani vsi navzoči! Predstavil vam bom mnenje vlade o predlogu novega zakona o elektronskih komunikacijah, kot ga je 13. maja letos predlagala skupina poslank in poslancev poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Uvodoma želim pojasniti, da je besedilo predloga zakona, ki je danes pred vami, vsebinsko enako besedilu kot ga je marca letos predlagala prejšnja vlada in o katerem je bila že opravljena obravnava v prejšnjem sklicu državnega zbora. O predlogu zakona se v prejšnjem sklicu ni glasovalo, zato se je zakonodajni postopki zaključil in se sedaj začenja znova. Predlagatelj zakona je formalno skupina opozicijskih poslancev, vsebinsko pa gre za besedilo, ki je bilo v veliki meril, preko 90 %, strokovno pripravljeno s strani Ministrstva za javno upravo, ki je bilo do letošnjega leta pristojno za področje elektronskih komunikacij. Besedilo je bilo v letu 2021 tudi usklajeno z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. S predlogom zakona se prenaša evropska direktiva, tako imenovani evropski zakonik o elektronskih komunikacijah. Predlog prinaša številna koristi za državljane, podjetja in družbo kot celoto. Naj naštejem le nekatere: spodbuja se povezljivost in uporaba visoko zmogljivih omrežij po vsej Sloveniji; potrošnikom se olajšuje zamenjava ponudnika storitev, saj se jim za zamenjavo ne smejo zračunati nobeni neposredni stroški; s predlogom zakona se nadalje zagotavlja cenovno ugoden širokopasovni dostop do interneta; vzpostavlja se sistem javnega obveščanja in alarmiranja; operaterjem se bo zagotovila večja regulatorna predvidljivost in posledično večja varnost njihovih investicij. S predlogom zakona se bo okrepila tudi varnost komunikacijskih omrežij in storitev. So pa tudi nekatere sporne določbe v tem zakonu, zaradi česar v prejšnjem sklicu državnega zbora ni bil ta zakon sprejet. Neprimerne so zlasti določbe, ki se nanašajo na razrešitvene razloge direktorja Akosa, to je prvi odstavek 148. člena, na predčasno opravljanje tržnih analiz na zahtevo operaterjev, drugi odstavek 147. člena, ter na kršenje načela tehnološke nevtralnosti pri opredeljevanju upoštevanega trga, prvi odstavek 142. člena. Na spornost takšnih odločb sta opozorila tako Akos kot tudi Evropska komisija. Predlog novega zakona o elektronskih komunikacijah ni popoln in potrebni bodo nekateri amandmaji. Poleg odprave že omenjenih pomanjkljivosti so potrebne še nekatere druge spremembe, zlasti tiste, na katere je še v prejšnjem sklicu državnega zbora opozorila Zakonodajno-pravna služba in se nanašajo predvsem na pomanjkljivo jasnost zakonskega izražanja na nekaterih mestih. Vlada ocenjuje, da bodo potrebne še dodatne izboljšave predloga zakona, ki se bodo med drugim nanašale na spodbujanje povezljivosti oziroma na gradnjo širokopasovnih omrežij. Potrebnih amandmajev bo kar nekaj in na Vladi bomo ravnali odgovorno. S predlogom zakona se namreč v naš pravni red prenaša že omenjeni Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah. Z njegovim prenosom Slovenija zamuja od 21. decembra 2020 in ji posledično grozi plačilo denarne kazni, ki v tem trenutku znaša 750 tisoč evrov in se z vsakim dnem zamude povečuje za tisoč 390 evrov, od morebitne sodbe sodišča EU pa se bo to povečalo na 6 tisoč 500 evrov na dan. Glede na navedeno na vladi podpiramo Predlog zakona o elektronskih komunikacijah, toda v isti sapi dodajamo, da so potrebni amandmaji. Nenazadnje, takšen pristop podpira tudi Akos, ki mora še naprej ostati neodvisen regulatorni organ. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Dejstvo je, da noben zakon, še posebej pa ne tako kompleksen, kot je ta, ki je pred vami, ne more ustrezati vsem deležnikom v celoti. Nenazadnje se interesi deležnikov včasih tudi nasprotujejo. Na primer, več pravic, kot se prizna uporabnikom, bolj nezadovoljni so operaterji, in podobno. Ne glede na navedeno pa predlog zakona predstavlja ustrezno osnovo, ki jo bo mogoče uporabiti, da se z amandmaji zagotovi pravilen prenos evropske direktive. Zato predlagam, da besedilo zakona danes podprete kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Levica. Izvolite, kolegica Nataša Sukič. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav! Zakon o elektronskih komunikacijah, ki ga danes obravnavamo in ga je vložila Poslanska skupina SDS, je identičen predlogoma zakonov, ki ju je v prejšnjem mandatu dvakrat predlagala vlada pod vodstvom SDS. Z novim Zakonom o elektronskih komunikacijah se nacionalna zakonodaja usklajuje z evropskim pravim redom. Spodbuja se povezljivost in uporaba visokozmogljivih omrežij po vsej Sloveniji, hkrati pa se potrošnikom olajšuje zamenjava ponudnika storitev, saj se jim za zamenjavo ne smejo zaračunati nobeni neposredni stroški, in še mnogo več. Z omenjenimi cilji predloga zakona se lahko samo strinjamo. Vendar pa so v predlog zakona vključene tudi vsebine, ki z omenjenimi cilji nimajo zveze, denimo, posegi v neodvisnost in samostojnost regulatornega organa, Agencije za komunikacijska omrežja. Zakon namreč predvideva, da bi analize trga Akos moral izvajati na podlagi zahtev operaterjev, ki imajo določeno tržno moč. To pa pomeni, da bi ti operaterji lahko izsiljevali nove analize in morebitne spremembe ukrepov, s katerimi bi potem vplivali na poslovanje manjših operaterjev. Zakon omogoča tudi nove vzvode za kadrovanje politike v vrhu Akosa. Prenekatera od določb zakona je tako v nasprotju z evropsko zakonodajo, namesto da bi evropsko zakonodajo dosledno prevajali v slovenski pravni red. Nova vlada opozarja, da zaradi neprenosa evropskih direktiv Sloveniji grozi plačilo kazni v višini tri četrt milijona evrov. Obljublja tudi pripravo amandmajev, s katerimi bi sporne določbe zakona v drugi obravnavi uskladili s pripombami Akosa in Evropske komisije. Zato smo se v Poslanski skupini Levica odločili, da bomo v prvi obravnavi predlog zakona podprli. Opozarjamo pa, da je v drugi obravnavi treba pri oblikovanju amandmajev upoštevati tudi pripombe ostalih deležnikov, ki so bile podane tekom javne obravnave zakona in tekom obravnave tega zakona v prejšnjem mandatu. Gre predvsem za določbe v zvezi s tako imenovanimi dobavitelji z visokim tveganjem in prepovedjo uporabe njihove opreme. Kriteriji so napisani tako, da omogočajo izključitev določenih dobaviteljev glede na njihovo državo izvora. Povedano naravnost, tu gre za lobistično zgodbo, kjer se zakon oblikuje tako, da bi se po ameriškem diktatu izločilo kitajske ponudnike, ki ponujajo boljšo in cenejšo opremo za postavitev omrežja Gre za poskus ohranjanja ameriškega monopola nad tehnologijami, enega od petih monopolov, ki omogočajo ohranjanje ameriške svetovne nadvlade in sistema globalnega kapitalizma. Najbolj absurdno pa je to, da kritike na račun tehnologije, ki naj bi omogočala vohunjenje, prihajajo iz Združenih držav Amerike, kjer je šla vlada v odkrit spor s podjetjem Apple, ker to po navodilih ameriške vlade ni hotelo vgrajevati tako imenovanih zadnjih vrat, backdoor, v svoje naprave, s čimer bi ameriškim obveščevalnim službam olajšale vohljanje za uporabniki teh naprav. ZDA so žvižgača Edwarda Snowdna, ki je razkril njihove programe vseobsežnega zbiranja podatkov in vohunjenja po celem svetu, razglasile za vohuna in za njim razpisale mednarodno tiralico. V Levici ne nasprotujemo temu, da se prepreči uporaba nevarne tehnologije v slovenskem elektrokomunikacijskem sistemu, vendar morajo za to obstajati zelo jasno določeni kriteriji, ki ne bodo diskriminirali ponudnikov zgolj na podlagi njihove države izvora. Pričakujemo, da se tudi ta vprašanja v drugi obravnavi zakona razčistijo in da vlada pripravi ustrezne amandmaje, s katerimi se zagotovi nediskriminatorno sodelovanje čim večjega nabora ponudnikov pri nadaljnjem razvoju elektrokomunikacijskih omrežij. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda. Izvolite, kolega Teodor Uranič. **TEODOR Spoštovani! Predlog zakona o elektronskih komunikacijah obravnava področje, ki je v zadnjih 30 letih v celoti preoblikovalo način komunikacije med ljudmi in vpeljalo različne metode in tehnologije za prenos informacij po žičnih in brezžičnih omrežjih. Danes v kibernetskem prostoru po elektronskih komunikacijskih omrežjih opravljamo službene obveznosti, se izobražujemo, kupujemo osnovne življenjske potrebščine in dobrine, preživljamo prosti čas, spletamo poslovne in zasebne vezi. Svetovni splet se je v času najstrožjih ukrepov za omejevanje covida-19 izkazal tudi kot učinkovito orodje za izvajanje izobraževalnih in poslovnih procesov. Zaradi omejenega in onemogočenega dostopa do svetovnega spleta, ki je posledica neenakomerne zastopanosti in razvoja telekomunikacijske infrastrukture na področju Slovenije, pa je bil po drugi strani mnogim posameznikom dostop do vsega tega delno ali v celoti onemogočen. Informacijsko-komunikacijske tehnologije so v določeni meri poenostavile tudi administrativne postopke in centralizirale določene vrste osebnih podatkov na enem mestu, a so nas hkrati naredile tudi bolj ranljive in bolj dovzetne za različne oblike spletnih prevar, izsiljevanj in kibernetskega terorizma. V skladu z nenehnim razvojem in širitvijo vsebin, ki jih ponujajo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ter v skladu s sodobnimi izzivi, s katerimi se soočamo na področju omejevanja in omilitve posledic podnebnih sprememb, a tudi nevarnosti in pasti, ki jih ta tehnologija prinaša, je jasno, da je treba sistematično posodabljati tudi resorno zakonodajo. Pozdravljamo ukrepe, ki pospešujejo izgradnjo telekomunikacijske infrastrukture, ki bo dostop do svetovnega spleta omogočila vsem prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije. Podpiramo vzpostavitev ustreznih ukrepov za preprečevanje kibernetskih varnostnih groženj in napadov, še posebej tistih, ki so usmerjeni v kritično infrastrukturo. Opozarjamo pa, da predlog zakona vsebuje tudi slabe rešitve, takšne, ki vodijo v podrejanju regulatornih organov, oziroma rešitve, ki pomenijo poseganje v njihovo avtonomnost in neodvisnost. A dejstvo je, da nam prav ta predlog omogoča najhitrejši prenos ene izmed direktiv Evropske unije v naš pravni red, s čimer že precej zamujamo, in da naši državi zaradi tega že grozijo visoke finančne kazni. In to se ne sme zgoditi. Zavedamo se torej, da je sprejetje predlaganega zakona tudi odraz spoštovanja zavez temeljnih aktov Evropske unije, ki od države članice zahtevajo implementacijo EU direktiv in uredb. Ker ne moremo in ne smemo več odlašati, bomo sklep, da je Predlog zakona o elektronskih komunikacijah primeren za nadaljnjo obravnavo podprli. V nadaljnjih fazah postopka pa bomo dopolnili, odpravili vse nedopustnosti, ki jih trenutni predlog vsebuje, ter ga vsebinsko v celoti prilagodili pravnemu redu Evropske unije. Hvala. Hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Izvolite kolega Žan Mahnič. Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi! Ko bomo danes sprejeli ta zakon, se bo naredilo naslednje. Predstavnike vlade in pa poslanke in poslance, predvsem koalicijske, bodo začeli kontaktirati prek elektronske pošte, prek klicev predstavniki odvetniške pisarne Peljhan, Rojs, Prelesnik in partnerji in pa predstavniki kitajske ambasade. To je že bilo videno v prejšnjem mandatu, ko se je ta zakon vložil in je potem tudi padel, ker so bili ti omenjeni uspešni. Svetujem vam, da vse te stike, ki jih dobite in pa pobude za srečanja prijavite tako KPK, predvsem pa Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, ker kitajska ambasada tukaj pogosto hodi po meji Dunajske konvencije, ko gre za razmejitev med diplomacijo in obveščevalno dejavnostjo. Bodo pa ti pritiski zagotovo prišli. Ta zakon smo ponovno vložili. Vložili smo ga že v prejšnjem mandatu in ker so bili ti omenjeni pri lobiranju uspešni, je nekaj glasov takrat zmanjkalo, da bi zakon sprejeli. zakonom, s katerim prenašamo direktivo tako imenovanega Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah v naš pravni red, potrošnikom olajšujemo zamenjavo ponudnikov storitev, ki bo odslej brezplačna, vzpostavljamo sistem javnega obveščanja in alarmiranja, s pošiljanjem opozoril se bo državljankam in državljanom na njihove mobilne telefone v primerjavi naravnih ali drugih nesreč učinkoviteje varovalo njihova življenja in pa tudi premoženje. Dovoljenja za uporabo radiofrekvenčnega spektra bodo namreč za brezžična širokopasovna omrežja izdana za 20 let in ne za manj. S tem bomo prav tako spodbujali večje naložbe v napredne tehnologije, še posebej na področju 5G, in pa tisto, kar je najbolj sporno in zaradi katerega boste odločevalci deležni sedaj v naslednjih tednih do seje odbora in tudi kasneje, predvsem v času pripravljanja amandmajev, pritiske, pa je, da naš predlog krepi varnost komunikacijskih omrežij in storitev. Ta je še posebej pomembna zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G. Kar se tiče aktualne vlade Republike Slovenije, ki je zadevo seveda preučila glede na mnenje, da vlada to podpira. Upam pa, da ne bo vlada posegala tam, kjer ne bi veljalo posegati, to pa je na določbe tega zakona, ki uveljavljajo tako imenovani tool box oziroma kar daje neka varnostna zagotovila. Kot že rečeno, je ta predlog na 29. redni seji februarja letos obravnaval Državni zbor in ni sprejel sklepa, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Avgusta 2020 sta Republika Slovenija in Združene države Amerike podpisali skupno izjavo Slovenije in Združenih držav Amerike o varnosti omrežij Med drugim sta podpisali: »Slovenija in Združene države Amerike poudarjata, da je pomembno k sodelovanju na trgih 5G pritegniti zanesljive in zaupanja vredne dobavitelje omrežne, strojne in programske opreme ob upoštevanju ocene njihovega profila tveganja ter spodbujati okvire za učinkovito zaščito omrežij 5G pred nepooblaščenim dostopom in poseganjem.« Nadalje piše: Poleg tega sta Slovenija in ZDA prepričani, da je treba za vzpostavitev dinamičnega in podpornega 5G ekosistema poskrbeti za temeljito oceno dobaviteljev in dobavnih verig ob doslednem spoštovanju načel vladavine prava, upoštevanju varnostnega okolja, etičnih praks ter skladnosti dobaviteljev, z varnostnimi standardi in najboljšimi praksami. Ocenjevanje bi moralo upoštevati še zlasti naslednje vidike. Ali so lahko dobavitelji omrežne strojne in programske opreme predmet nadzora tujih vlad brez neodvisne presoje? Je kitajsko podjetje Huawei predmet nadzora kitajske vlade brez kakršnihkoli ustreznih presoj? Absolutno je. Ali dobavitelji omrežne, strojne in programske opreme lahko zagotovijo preglednost lastništva, partnerstev in strukturo upravljanja podjetij in so predmet pravnih predpisov, ki zahtevajo pregled prakse upravljanja? Ali Huawei oziroma Ljudska republika Kitajska sledita tem smernicam? Odgovor je absolutno ne. Ali so dobavitelji omrežne strojne in programske opreme zavezani k inovativnosti in spoštovanju pravic intelektualne lastnine ter ali lahko dobavitelji omrežne, strojne in programske opreme izpričajo etično poslovno ravnanje? Na to vprašanje si lahko pa sami odgovorite, glede na to da poznamo ustroj kitajskega političnega sistema, delovanje njihovih obveščevalnih služb predvsem napram državam, ki so članice zveze Nato, in pa seveda tudi samega podjetja Huawei. Gospa generalna sekretarka parlamenta, kolegice in kolegi, nerazumljivo je, da smo poslanke in poslanci Državnega zbora s svojimi mobilnimi številkami priključeni na Telemach. Telemach je podjetje v tuji lasti, ki ne zagotavlja po mojem prepričanju, glede na to, kaj sem lahko v zadnjih dveh letih, ko sem bil na mestu državnega sekretarja za nacionalno varnost videl in spoznal, takšnih standardov, kot jih lahko recimo Telekom Slovenije ali kdo drug, kajti podjetje Telemach koristi kitajsko strojno opremo. Govorimo potem tudi o baznih postajah glede 5G in tako naprej. In potem pride do vprašanja, kot je kolega Uranič prej dejal, kritična infrastruktura. Ali smo poslanci kritična infrastruktura? Jaz mislim, da smo, glede na to da sprejemamo odločitve, ki so vitalnega in življenjskega pomena za Republiko Slovenijo. Tudi vlada je kritična infrastruktura, obveščevalne službe, policija, vojska, bančni sistem in vse ostalo. Ali res, kolegice in kolegi, želimo, da smo na omrežju ponudnika, ki je lahko ugoden, ki ima lahko super ugodnosti in vse, ampak uporablja programsko strojno opremo države,

in ko je bil narejen razpis, je šla državna uprava na Telemach. Imamo Telekom Slovenije, ki je držano podjetje, ampak mi smo na Telemachu. Začeli smo na Telekomu Slovenije, ko sem prišel v ta parlament leta 2014, potem smo šli na A1, se pravi avstrijskega ponudnika telekomunikacij, sedaj smo na Telemachu. Kar se tiče prisluhov, kar se tiče prestrezanja sporočil, elektronske pošte, lahko to operaterji počnejo sami brez odredbe Vrhovnega sodišča, brez tega, da bi jih k temu na podlagi odredb zaprosile tako Sova in tudi Policija. Jaz mislim, da moramo opraviti resno razpravo in kdor želi od poslancev zagotoviti sebi neko varnost komuniciranja, mu svetujem, da zamenja ponudnika in sam plača tistih 12, 13 evrov na mesec. Sam sem to storil, ko smo šli na Telemach in svetujem tudi Vladi. nerazumljivo, da je na Telemachu. Pa nimam nič proti Telemachu, verjetno državljani, ki ne komunicirajo o občutljivih zadevah, ki ne dobivajo občutljivih zadev, jim je ponudnik čisto okej, ampak poslanke in poslanci, ki pa komuniciramo tudi o zadevah, ki se tičejo nacionalne varnosti, ki se tičejo sprejemanja te zakonodaje, pa sam menim, da takšen ponudnik, kot ga imamo trenutno, ni ustrezen. Apeliram tukaj na Vlado Republike Slovenije, da največ naredimo sami za svojo zaščito, nekaj pa da vendarle naredi tudi Vlada na tem področju. So pa bili pritiski v zadnjih dveh letih, predvsem ko smo na Svetu za nacionalno varnost začeli to obravnavati. Mislim, da je bila odvetniška pisarna Peljhan, Rojs, Prelesnik eden glavnih družbenikov. Ne mož informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, vprašanje je tukaj konflikt interesov. Dobivali smo dopise, da jim naj pošljemo zapisnike in magnetograme Sveta za nacionalno varnost, kaj smo razpravljali − si morate misliti? − o tehnologiji 5G. Dajmo se skupaj usesti, ker to je pomembna zadeva, to je zadeva, ki presega levo, desno, eno ali drugo politično stranko, gre za nacionalno varnost Republike Slovenije.

Pozdravljeni vsi prisotni! V Novi Sloveniji zakon podpiramo in ponosni smo, da ga je pripravil naš minister gospod Andrijanič z ekipo. Zakon poleg tega da prenaša v naš pravni red evropsko direktivo, s tem pa se tudi izognemo kazni, mislim, da prinaša tudi bistvene koristi na eni strani za potrošnike in na drugi strani za operaterje. Kot je bilo že povedano, po tem zakonu bo prenos številke od enega operaterja k drugemu operaterju brezplačen, pri prehajanju med naročniškimi paketi pri istem operaterju in pri prenehanju naročniškega razmerja po koncu zavezujočega obdobja vezave se potrošnikom ne bodo smeli več zaračunavati administrativni stroški, kot se je to delalo do sedaj, zagotavlja tudi večjo preglednost informacij o storitvah. V okviru zagotavljanja univerzalne storitve se potrošnikom na celotnem ozemlju Slovenije po dostopni ceni zagotavlja prenosna hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, ki med drugim vključuje videoklice, spletno bančništvo, storitve e-uprave, nakupe blaga in storitev prek spleta in navsezadnje tudi orodja za iskanje zaposlitev. Vzpostavil se bo sistem javnega obveščanja in alarmiranja, preko katerega bodo prebivalci v primeru množičnih nesreč obveščeni o preteči nevarnosti, kar bo pripomoglo tudi k varovanju in reševanju človeškega zdravja in življenj. Tudi za operaterje prinaša izboljševanje regulatorne predvidljivosti pri podeljevanju pravic uporabe radiofrekvenčnega spektra, saj se bodo odločbe podeljevale za 20 let in ne več za 15 let, Spodbuja tudi investicije v zelo zmogljivo visoko omrežje. Z novim oziroma prenovljenimi ukrepi simetrične regulacije se operaterjem omogoča tudi lažji dostop do omrežnih zmogljivosti. Nenazadnje je pomembno poudariti, da bo zakon izboljšal področje varnosti omrežij in storitev, ključno v luči tveganj, ki ga prinašajo nove tehnologije. Kot sem

Zakon ne zasleduje koristi mednarodnih korporacij in njihovih lobistov, kot so nekateri to hoteli prikazati. Zakon prinaša uporabnikom, operaterjem in družbi kot celoti številne koristi, zaradi tega ga v Novi Sloveniji podpiramo.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Naj na začetku izpostavim ključno dejstvo. Slovenija že eno leto in pol zamuja s prenosom direktive 2018/1972 2020, zaradi česar je Evropska komisija že napovedala, da bo zoper Slovenijo vložila tožbo. Sloveniji torej grozijo visoke denarne kazni, ki si jih nobeden izmed nas ne želi. Še posebej pa ni prav, da bi državljanke in državljani morali plačevati za našo površnost. Socialni demokrati zato pozdravljamo Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah, ki so ga vložili v SDS in vključuje tudi prenos te direktive. Strinjamo pa se z mnenjem Vlade, da bo treba predlog zakona spremeniti tako, da bo direktiva v celoti in pravilno prenesena. Prav tako je treba upoštevati tudi pripombe Zakonodajno-pravne službe, ki jih je podala tekom prejšnjega zakonodajnega postopka in pripombe zainteresirane javnosti ter predlog ustrezno popraviti. Dejstvo je, da digitalizacija in nove tehnologije v bistvu že narekujejo naš družbeni in gospodarski razvoj, zato je toliko bolj pomembno, da Slovenija ne zaostaja za drugimi evropskimi državami in tudi ne za ostalim svetom. Morata pa biti tehnološki napredek oziroma digitalna infrastruktura dostopna vsem državljankam in državljanom Slovenije, ne le bogatim ali ljudem, ki živijo v urbanih središčih. Zato podpiramo cenovno ugoden širokopasovni dostop do interneta vsem in povsod. Podpiramo tudi rešitve, ki bodo razbremenile potrošnike, kot je recimo lažja in brezplačna zamenjava ponudnika storitev. Ključno je, da končni uporabniki s spremembami zakonodaje niso na slabšem, ampak da spremembe izboljšajo vsakdanje življenje državljank in državljanov. Ne smemo pa pozabiti na tako imenovano digitalno varnost omrežij in storitev, še posebej tehnologije 5G, ki so zaradi svoje dostopnosti in odvisnosti od programske opreme vse bolj dovzetna za kibernetske napade. Pred nami so veliki varnostni izzivi tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni celotne Evropske unije. Spreminjanje zakonodaje mora biti v prvi vrsti tako vselej usmerjeno tudi v preprečevanje hekerskih napadov in varovanje zaupnosti in zasebnosti nas končnih uporabnikov. Socialni demokrati bomo podprli sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, kot pa že povedano, ga bo potrebno v nadaljnji fazi postopka še spremeniti z ustreznimi amandmaji. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Besedo ima pred tem še predlagatelj gospod Andrej Hoivik. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Me veseli, da v tem novem mandatu, torej pod 15. vlado Republike Slovenije naenkrat vlada v tem državnem zboru soglasje glede zakona o elektronskih komunikacijah,

prava revolucija na področju elektronike, komunikacij in tako naprej. Bom zelo kratek in se ne bom potem več priglaševal k besedi. Izpostavil bi samo še enkrat stališče kolega Žana Mahniča, ki je rekel, da apel tudi z naše strani in s strani, upam, vseh poslancev in poslank, da Vlada Republike Slovenije ne popusti pritiskom lobijev, predvsem lobijev Huaweia in Kitajske, kot se je tudi Slovenija zavezala že leta 2020 ob tistem podpisu, ki ga je takrat sicer KUL opozicija označevala za ne vem kaj, za ne vem kaj, govorim seveda o podpisu med državnim sekretarjem Pompejem in takratnim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem. Imeli smo prav, geopolitika v letu 2022 je absolutno drugačna kot geopolitika leta 2020. To nakazuje predvsem vojna nedaleč stran. Krepitev kibernetske varnosti je zato temeljnega pomena tudi za majhno državo, kot je Republika Slovenija. Na tem mestu res apel Vladi, predvsem Službi za digitalno preobrazbo in Ministrstvu za javno upravo, ki ima trenutno tudi resor Direktorata za informatiko, da namesto ne vem kakšnih analiz, raziskav svoja sredstva nameni za krepitev kibernetske varnosti. Zdi se mi, da je že prejšnja vlada tudi z dvema paketoma Strateškega sveta za digitalizacijo smernice zastavila v pravo smer.

omrežja. Res sem vesel, da smo slišali tudi iz koalicijskih strank, tako z Levice kot Socialnih demokratov in Svobode, da bodo ta zakon v prvem branju podprli. Žal temu ni bilo tako 4. februarja,

dikcija je danes tukaj pred vami, izglasovan s 45 glasovi proti in 40 za. Kot je pa nekdo od predstavnikov koalicije dejal, ja, zamujamo, tudi finančne posledice bodo žal sledile, pa naj samo omenim, tako da bo jasno, takratna opozicija, Socialni demokrati, Levica, je samo zaradi nagajanja vladi zapravila približno vrednost 5 tisoč digitalnih bonov,

apel vsem, tako bom raje rekel, da bomo te amandmaje, ki jih bo vlada pripravila in vložila vladna koalicija, res pregledali za dobrobit vseh Slovencev in Slovenk za njihovo zaščito na spletu in da bomo krepili tudi s tem kibernetsko varnost. Hvala lepa. Hvala predlagatelju. K razpravi je prijavljen samo en razpravljavec. Jožef Horvat, izvoli, imaš besedo. Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovani predstavniki Vlade! Saj mi je malo nerodno, ampak razumem, da je petek in da se vsem mudi domov. Gre pa za tako pomembno temo, da sem pričakoval, da bomo porabili celotni dve uri, kar je tudi napovedano za razpravo. Tudi Tudi tokrat ugotavljamo, da − pa ne samo slovenska, ampak govorimo pač danes o slovenski zakonodaji − slovenska zakonodaja cepata za razvojem tehnologije. Tehnologija se bistveno hitreje razvija, kot potem temu sledi zakonodaja. Potem zahvala ministru Marku Borisu Andrijaniču in njegovi ekipi, tudi tukaj prisotnim, ki ste sodelovali pri razvoju tega zakona. To je izjemno kompleksno besedilo. Na nek način smo lahko pravzaprav po tihem zadovoljni, ker je kolegij komisarjev Evropska komisija 6. aprila razpravljala o Sloveniji, seveda še o drugih devetih državah, ki še nismo implementirale zelo pomembne direktive Evropskega parlamenta in Sveta. Ampak kolikor sem dobil informacije s strani predstavnikov vlade, hvala bogu, zaenkrat tožba še ni vložena proti proti Sloveniji in sem prepričan, da ne bo, ker spet z zadovoljstvom ugotavljam, da gremo skupaj v ciljno ravnino. V tretje očitno gre rado. In še eno zadovoljstvo, ki pa ni meteorološko, ugotovitev pa je, da so se vremena nekdanji opoziciji zjasnila. Če bi se prej, ne bi kasnili. To je dejstvo. Mimogrede, tistim, ki jih je omenjal kolega Mahnič, je v prvi rundi uspelo. Takrat je dejansko ta zakon pogrnil, oprostite temu izrazu. Potem smo šli ponovno poskušat voljo parlamentarcev, takrat pa je prejšnje opozicija zakon blokirala s predlogom za posvetovalni referendum. Toliko v osvežitev spomina, ampak vse to so seveda jasno legitimne parlamentarni prijemi. Zakon Zakon je izjemno dober, mi smo ga res preštudirali že takrat, ko smo ga koalicijsko usklajevali. Tudi tam smo vlagali veliko naporov v to. Ena od mnogih dobrih rešitev je med drugim tudi ta, ko ugotavljamo, da zakon spodbuja in omogoča gradnjo visoko zmogljivih omrežij ter boljšo pokritost prebivalcev z mobilnim in fiksnim omrežjem. Tisti, ki prihajamo s periferije in tudi kakšen nekdanji župan med nami to zelo dobro razumemo. Jaz ne bom zdaj na dolgo razpravljal o situaciji na Goričkem, ampak samo to, da se mi tam ljudje smilijo. Kot da niso naši državljani. Pa gotovo bi še našel kakšno področje oziroma več področij v državi Sloveniji. Sloveniji. Kolegice in kolegi, v zaostrenih geopolitičnih razmerah zakon zelo pomembno krepi varnost omrežij in storitev, kar je ključno v primeru kibernetskih napadov. Ravno včeraj sem spet bral o enem kibernetskem napadu na eno od gospodarskih korporacij v Sloveniji. Nenazadnje pa je sprejetje zakona potrebno tudi tudi zato, da se Slovenija izogne plačilu visoke denarne kazni. Ampak to zdaj razumemo, da je nekako sekundarnega pomena. Da bom racionalen pa da vam ne odžiram preveč vašega dragocenega časa, zaključujem z zadovoljstvom, kot sem ga omenil uvodoma, da gremo skupaj na odbor in da na odboru zakon izboljšamo in ga potem na odboru in na seji Državnega zbora tudi potrdimo. Tudi sam pa opozarjam, bodimo vsi skupaj pozorni. Od danes naprej, če bo sprejet sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, se bodo najbrž na vse nas izvajali pritiski. To je pa slabši del našega poslanstva. Upam, da nihče ne bo podlegel denarju, ja, denarju, kot se je morda, nimam dokazov, zgodilo v prejšnjih obravnavah tega zakona v prejšnji sestavi. In kot se je morda, nimam teh podatkov, zgodilo, da smo dejansko v Sloveniji tudi prepovedali, morali prepovedati izrabo zemeljskega plina. Ampak o tem kdaj drugič. Hvala lepa. Hvala. Izčrpali smo seznam prijavljenih. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej predstavnik Vlade. **MATEJ KALAN (državni sekretar SVDP):** Hvala lepa za vse vaše predstavljene vidike. Še posebej bi se zahvalil opozicijskim poslancem za izpostavljene določene res kritične zadeve, še posebej kar se tiče lobiranj. Definitivno bomo to upoštevali. Kibernetska varnost je top priority, kar se tiče digitalizacije. Tega se zelo zavedamo. To ni samo področje digitalizacije, to je področje nacionalne varnosti, obrambe in seveda bo URSIV vključen v skrben pregled vseh teh varnostih vidikov. Tako da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 Vidim, da ni interesa. Zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes, v petek, 1. julija 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.